Kolegice i kolege, dobro jutro. Nastavljamo s radom. Raspravit ćemo 6. Konačni prijedlog Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZE br. 152 Molim ministra da zauzme svoje mjesto da možemo. Ministre. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Skladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možete podnijeti do kraja rasprave. zakonu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za turizam te Odbor za europske integracije i Odbor za lokalnu, područnu odnosno regionalnu samoupravu. Izvješća radnih tijela primili ste na sjednici. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dostavila je obvezujuće mišljenje. Pitam želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospodin Radimir Čačić prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva. Izvolite. potpredsjedniče, dame i gospodo uvaženi zastupnici. Evo kao što ste vjerojatno primijetili moja strast za izlaganjem zakonskih prijedloga Vlade je umjerena ali u ovom slučaju jednostavno smatram da je ovo jedan od prijedloga koji mislim da svakako zaslužuje da se na njega potroši malo vašeg vremena, da date svoje prijedloge, sugestije, prenesete neka svoja životna iskustva jer očekujemo i nadamo se da može biti dobra platforma za jednu potpunu promjenu koncepcije u odnosu na prethodne godine koja ova Vlada gospodarske koncepcije i strategije koju ova Vlada pokušava inaugurirati. Naime, iz jedne rigidne defenzivne strategije pokušava se ići u razvojni ciklus. U tom razvojnom ciklusu dakle sa jednom ofenzivnom strategije u tom razvojnom ciklusu stvari neće funkcionirati neće moći biti realizirane ako ne pozovemo u pomoć sve one koji pomoći mogu, a svakako se ovdje radi o privatnim investicijama kao ključnom doprinosu koji možemo dobiti i koji očekujemo. Kada sam došao na funkciju potpredsjednika imao sam jedan razgovor, čak i prije ustvari, jedan krug razgovora sam imao prije izbora valjda su kolege iz EU i iz nekih drugih zemalja nas učivale neke promjene ali onda neposredno nakon izbora još jedan i tu su mi prezentirali listu svega o čemu oni razmišljaju, šta procjenjuju i ocjenjuju kao ključne prepreke u njihovom poslovanju sa Hrvatskom i njihovim investicijama. U svakom slučaju formalno mi je to iznijelo 27 članica EU. Ono što sam im tada rekao je da što se mene tiče kucaju na otvorena vrata, da sve to što su tamo naveli i još puno toga i još puno goreg proživljavaju proživljavaju duga desetljeća svi poslovni subjekti u Hrvatskoj. Godinama sam bio u biznisu prema tome da mi je potpuno jasno o čemu govore i da to nije problem zemalja EU i da to nije problem stranog investitora to je jednostavno problem investitora u Hrvatskoj i on se neće riješiti tako brzo i tako jednostavno. Ali naravno nužan je potpuni zaokret i i nužno je napraviti pomake. Nakon toga u cijelom nizu blago rečeno nevjerojatnih interpretacije koje povremeno u našim medijima imate priliku čuti jedna od ovako dodatno iznenađujućih i potpuno van pameti je bila interpretacija o odgovornosti ove nove Vlade za pad na ljestvici konkurentnosti za pad od 5 mjesta koja se ove godine objavila, a pokazuje stanje 2010. i 2011. Sve je moguće u ovoj zemlji. Možeš biti kriv za stvari prije nego što si se rodio pa tako i za to, nije to ništa čudno. Nisam ja bio jako zbog toga iznenađen. Ali, ali ono što nam taj podatak govori to je dakle jedan kontinuitet pada u jednom trenutku samo imali jedan mali oporavak na toj ljestvici, nažalost nakon toga kontinuitet pada, nam govori da ćemo morati poduzeti ozbiljne mjere. I ono što ovdje upravo sam završio jedan sastanak sa jednom grupom za projekte navodnjavanja i izaći ćemo sa jednom strategijom koja će imati jasno definirane nositelje i rokove za razliku od ove strategije koje nemaju iza sebe ništa čvrsto za što se može uhvatiti, ovdje vam mogu reći da ako mi ne napravimo pomak na toj ljestvici u dobrom smjeru dakle da se počnemo penjati prema gore, onda prosim lijepo evo javno to velim izvolite me prozivati, imate sve razloge za to jel to je dio mog posla. Dakle mi moramo napraviti taj pomak. Ne samo mog, to je dio posla zamjenice, to je dio posla cijelog tima. To će biti lako provjerljivo. Sad smo tamo gdje jesmo, mislim da smo mislim sad 21. ili koji već jesmo pa ćemo vidjet kako će se stvari kretati druge godine. Da bi pomake napravili, da bi nas se u tom zaokretu počelo prepoznavati kao ljudi koji ozbiljno misle to što govore ovo je jedan od zakona koji su ključni u toj poruci. Meni osobno je bilo vrlo indikativno kad sam u razgovoru sa jednom od naših najvećih kompanija neki dan čuo njihovu informaciju da u završnom krugu, bilo je nekoliko zemalja u igri, u završnom krugu su ostale dvije, jedna zemlja koja je vjerojatno lider u privlačenju stranih investicija u Europu i mi, procjenjivalo se gdje ići sa investicijom reda veličina 50 milijuna eura, sa okvirno 150 prvorazrednih visokoškolovanih ljudi koji bi tamo trebali biti zaposleni odabir je, ako nešto ne uspijemo uprskat, odabir je Hrvatska i kreće se u Hrvatskoj. odluka je bila donesena na bazi prijedloga zakona koji smo i prezentirali, rekli smo kad ta investicija krene ovo je zakon iza kojeg stojimo i ovo je zakon koji će proći u Saboru i ovo su mjere koje ćete imati kao poticaj. Dakle hoću vam samo reći da već u ovoj pripremnoj fazi kad izlazite sa zakonima koji su pomak, mi smo već imali zakon, taj zakon je bio dobar, ali kad izlazite sa zakonima koji su pomak da to pomaže i već kod ovako ozbiljnih investicija, daje efekta. Mi smo naravno potpuno izjednačili domaće i strane investicije, to vam uopće ne trebam podcrtavati jer je to potpuno jasno. Na novcu ne piše ime i prezime, ravnopravnost je potpuna u visini i dostupnosti potpora. Ovaj zakon predstavlja i dovršetak prve faze mjere poboljšanja investicijskog okruženja koja obuhvaća više toga. Tu je Agencija za investicije i konkurentnost koja je jedan od važni instrumenata da realiziramo ovo što u ovom zakonu piše. Ovdje je jedna potpuno promijenjena struktura kod ministra Marasa, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, HAMAG Invest. I tu se očekuju pomaci jer zakon vidjet ćete na tom segmentu ima jedan potpuno novi pristup u investicijama malog i srednjeg poduzetništva. Osnovne poruke koje ovdje šaljemo idu prema našim do sada evidentiranim investitorima, a naravno i onima koje želimo privući. Četiri zemlje Austrija, Nizozemska, Njemačka i Mađarska sa Luxemburgom kao točkom kroz koju su financije prolazile de facto su 2/3 svih investicija u Hrvatskoj do sada. Vi isto tako znate da u industriji je završio otprilike svaki 5. euro, dakle gdje su investitori išli. U prvoj fazi u sektore financijske i uslužne i u kupovine tržišta. Kupovali su se tržišni tržišni prostori. Sad se priča potpuno promijenila, mi ovog trenutka više nemamo mogućnosti da ponudimo ozbiljne pomake, naravno neke da ali ne ozbiljne pomake u toj ponudi. Mi moramo snažno pojačati ponudu prema industrijskom sektoru. Šta su noviteti? Rekao sam već mikropoduzeća, to je jako važno. Do sada ih nije bilo, odnosno uvjetno. Turizam kao radno i kapitalno intenzivna djelatnost nikad nije bio u poticajima, uvijek smo govorili o turizmu kao ključnoj grani. Nikad to nismo pretvorili u operativnu mjeru. Ovaj puta inzistirali smo da se to desi. Smatramo da će to bitno doprinijeti da jedna djelatnost koja je strahovito važno, ali je granična. Dok HBOR nije krenuo sa programom 17 godina, 3+14 objektivno nitko pri zdravoj pameti nije imao razloga da ulaže u turizam u Hrvatskoj. Sad su ti pomaci napravljeni i te investicije snažno rastu. Poticaji za zapošljavanje kao gotovinske potpore koje ne trebaju ići kroz ulaganja u dugotrajnu imovinu istovremeno poticaji za ulaganja u dugotrajnu imovinu bez poticaja za zapošljavanje, dakle i jedno i drugo, oni koji ulažu u nove tehnologije dobit će poticaje, naravno uz obvezu zadržavanja. Ne moraju povećavat, ali zadržavanja radnih mjesta. To će im pokriti dio troškova jer nove tehnologije racionaliziraju taj broj. Ili oni koji ulažu u radna mjesta. Visoke tehnologije imaju posebne poticaje, novi pogoni imaju posebne poticaje, udvostručili smo iznose po radnom mjestu na 3, 6 i 9 tisuća eura, posebno tretiramo prostore sa nezaposlenosti do 10, 10 do 20 i iznad 20%. Dakle cijeli spektar novosti. Ono što je također važno je da smanjujemo gornji prag vrijednosti investicije nakon kojeg poduzetnik na 10 godina u potpunosti je oslobođen poreza na dobit na 3 milijuna eura sa sadašnjih 8 milijuna eura. Da vas pretjerano ne opterećujem. U županijama gdje je izuzetno visoka nezaposlenost uz zapošljavanje primjerice 182 osobe doseže se maksimalni efekt potpore od 12,28 milijuna kuna. To su nekakvi redovi, veličina, graničnici, da znamo o čemu govorimo. Naravno da su nužni i podzakonski akti koji su ovdje predviđeni, posebno kad je riječ o velikim projektima i da bi cijela ova priča mogla biti kvalitetno realizirana imat ćete u relativno kratkom vremenu i zakone koji će ubrzati na velikim projektima i pojednostaviti administrativne procedure i pojednostaviti odlučivanje. Ono što mi ovo iskustvo od ovih prvih osam mjeseci u Vladi govori da na cijelu nizu, da ne govorim o stotinama malih investicija, ali recimo na ovih desetak velikih pa dvije, tri sasvim konkretne koje su se, koje se mjere redovima veličina od par stotina milijuna eura su u stvari stajale a da nitko nije znao zašto. Ali apsolutno nitko nije znao zašto. O tome sam već govorio. Spomenut ću još jedanput. Pliva dva puta po 100 milijuna dolara je stajala, stajala, stajala i i nitko nije znao zašto. I onda na kraju hajde sad već par mjeseci se radi. Riješeno je to bilo u nekakvih mjesec dana, Ima takvih još. Na žalost jednu sam dočekala koja je stajala već jedno dvije godine i još stoji. 8 mjeseci se borimo s tim, 8 mjeseci sazivam ministre i svaki put pitam i audio itd. Svaki put ponovno pitam što je problem i svaki put mi veli ništa.

i mi moramo taj sustav razbijati. Netko odluke mora donositi. Ovaj zakon je dobra podloga da se stvari pokreću, ali on sam po sebi naravno neće učiniti puno. Ni prethodni nije bio loš, bio je manje konkurentan u odnosu na druge europske zemlje ali nije bio loš. Međutim, efekti nisu bili blistavi. Uz Zakon o poticanju investicija još puno, puno važnije je sposobnost, odlučnost, energija u realizaciji tih istih, pripremi i realizaciji tih istih investicija a na tome se svi zajedno tek trebamo dokazati. Hvala lijepa. Hvala i vama. Preostalo vrijeme predviđeno je za izlaganje predstavnika predlagatelja. Iskoristit će ministar poduzetništva i obrta, gospodin Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan evo nakon izlaganja prvog potpredsjednika Čačića gdje je u biti i rekao svu suštinu da zakon nije jedino nužno što treba promijeniti nego treba promijeniti i način i odnos prema investitorima i onima koji žele investirati u Hrvatsku i otvarati radna mjesta šta radimo ovih prvih 9 mjeseci. Ali kao što je rekao ovaj sustav je bio zakrčen i ovaj zakon ja sam siguran bit će ono što mi u Zagrebu kažemo dobar impuls da malo propuše dizne, da se krene sa investicijama i da krenemo ja bih rekao pozitivno, a koliko je situacija bila loša u proteklim godinama svi znamo. Ako gledamo samo, puno bolja i biti će bolja šta je posebno bitno za… …/Upadica Stazić: Samo malo ministre. Kolege, ja bih vas molio da ne dobacujete iz klupe. Pustite ministra da obrazloži prijedlog zakona./… Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Vrlo je bitno da kažemo da zadnjih ja bih rekao 4, 5 godina investicija gotovo pa i nema u Hrvatskoj. 2010. Godine smo imali svega 297,5 milijuna eura izravnih stranih investicija što je najslabiji rezultat od početka Hrvatske poslije rata. U isto vrijeme nešto veća zemlja Češka je imala 5 milijardi. To dovoljno govori koliko se radilo i koliko smo radili na tome da privučemo strane investitore, da ne spominjem one posebne mjere o ukidanju agencija koje su bile upravo i zato osnivane da se privuče koji investitor. Mi smo u jeku najjače krize ukinuli tu agenciju i na žalost rezultati su takvi kakvi jesu. Ovaj zakon je nešto šta će dramatično poboljšati situaciju i u broju investicija u Hrvatskoj i u broju korisnika. Posebno bitno mi je tu napomenuti da dramatično smanjujemo iznose koji su potrebni da se ostvari određeni poticaj. Poticaj za mikro poduzetnike u ovom trenutku omogućuje, odnosno od petka će vjerojatno omogućivati da za visinu investicije od 50000 eura i uz nova tri radna mjesta možete ostvariti poticaj za svako radno mjesto od 3 do 9000 eura. Također i porezni poticaj 50% umanjenje poreza na dobit na razdoblje od 5 godina. Znači, ovo je jasna poruka. Svaki investitor nam je bitan, a čak bih rekao nije okrenuto samo prema stranim investitorima, jer većina ovih investitora malih će biti iz Hrvatske. Mi smo i to je vrijedno ovdje spomenuti destimulirali ljude u Hrvatskoj da investiraju i onda se pitamo a zašto svi štede. Zašto je 200 milijardi kuna na bankama? Pa upravo zato što smo ih destimulirali ovih zadnjih 4 godine, 5 godina da investiraju u svoju zemlju. Kada gledate podatke od 2007. do 2011. godine mi smo 2007. imali 30000 ulagača sa područja Republike Hrvatske, 30000 hrvatskih poduzetnika je investiralo. 2008. godine je to odmah palo na 20, 2009. 25, 23 i konačno 2011. 21. 21. Znači, skoro za pola manje ulagača i ljudi poduzetnika u Hrvatskoj se odlučilo investirati 2011. nego 2008. I to je vrlo jasna poruka. Nismo vodili računa niti o hrvatskim ulagačima, a već sam malo prije rekao kako smo vodili računa o onima izvana. Češka 5 milijardi, mi 297 milijuna eura. 20 puta manje. To je vrlo jasna poruka onoga što se radilo protekle 4 godine. Hrvatski ulagači štedite u bankama, a investirat će netko drugi. Možda će veću korist imati financijske institucije od tih novaca koje ste vi pospremili od banke. Nije bitno što se u proizvodnju, što se u industriju ništa ne ulaže. I to želimo mijenjati. I promijenit ćemo vrlo brzo i ovim odnosom koji je rekao prvi potpredsjednik Vlade Čačić odnosom prema poslu. Nema više ne može se. Mora se u skladu sa zakonom vrlo efikasno i brzo biti na dispoziciji ulagačima. Povećat ćemo poticaje. I reći ću vam još jednu stvar. Prvi kvartal ove godine je negativan što se tiče investicija. Po prvi puta nakon ja bih rekao od početka, nakon 15, 16 godina. Znači, 2012. prvi kvartal je negativan što se tiče investicija. Znači, nema stranih investicija u Hrvatskoj nego se čak kapital odlijeva van. Zbog čega? Zbog čega? Zbog toga što se nije radilo ništa na tome da se odnosi u Hrvatskoj mijenjaju. Sada nakon što smo ja bih rekao dobili i potvrdu međunarodnih kreditnih agencija šta je šta je vrlo dobro kao poruka da se u Hrvatsku isplati ulagati, da su perspektive pozitivne. Sada nakon što ćemo ovaj zakon usvojiti koji će proširiti broj korisnika poticaja, koji će proširiti broj poticaja koje Hrvatska investira zajedno sa onima koji sa onima koji žele svoj ja bih rekao novac kvalitetno uložiti možemo očekivati značajan rast investicija do kraja godine. Već u ovom trenutku, a naravno rekli smo da je za velike investicije potrebno nešto više vremena s obzirom da su stajale, nažalost javna poduzeća su bila totalno nespremna pokrenuti bilo kakav investicijski ciklus, ali mogu reći da imamo određene pozitivne trendove na osnovu ovoga što je Vlada radila prvih 8, 9 mjeseci u malom i srednjem poduzetništvu. Znači više je investicija za 5% nego protekle godine, a kažem još uvijek ovaj zakon nije stupio na snagu. Kada stupi na snagu uz čitav niz mjera koje smo osigurali preko HBOR-a najpovoljnijih kamata i kredita preko kvalitetnih jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo zanimljivo je kako Hrvatska agencija za malo gospodarstvo ima u tri mjeseca veći promet jamstava nego što je to imala čitavu proteklu godinu. Znači može se. Mi smo imali Agenciju za malo gospodarstvo koja nije izdavala jamstva ne'. Imala je 100 jamstva čitavu godinu. Mislim, kome to služi? Moramo promijeniti koncepciju, moramo državu staviti ja bih rekao u poziciju potpore investitorima i poduzetnicima, posebno naglašavam i naše investitore na koje se uopće nije pazilo u zadnjih 4 godine kako bi pokrenuli stvari, kako bi u Hrvatskoj imali više posla za naše građane i više investicija za naše građane. Ja sam uvjeren da će ovaj zakon kroz poticaje za mikropoduzetnike, porezne poticaje, carinske poticaje, kroz poticaje na kapitalna ulaganja uz zadržavanje broja zaposlenih i to to je isto bitno danas u Hrvatskoj reći treba zadržati neke tvrtke sa povećanjem produktivnosti, trebaju zadržati ja bih rekao i broj zaposlenih i za to treba dati poticaje ako se ide u povećanje produktivnosti, u bolju opremu, investicije u opremu i strojeve itd. Znači i to smo uveli. Te stvari će sigurno promijeniti krvnu sliku koju imamo danas u Hrvatskoj. I ono što je posebno bitno, ono što čujemo svaki dan na terenu svi ja bih rekao dionici i poduzetnici i strani investitori i ja bih rekao Europska komisija ocjenjuju ovaj zakon pozitivnim. Ja se nadam da će i u ovom Saboru dobiti jednoglasnu podršku i od kolega iz HDZ-a jer nam je interes svima isti, pokrenuti Hrvatsku, pokrenuti hrvatsko gospodarstvo. Hvala vam lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama. Ovo vaše izlaganje potaknulo je 4 kolega na repliku. Prvo uvaženi zastupnik Ante Babić, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa gospodine Maras rekli ste mi smo destimulirali ljude u Hrvatskoj na ulaganja, a oni samo štede, imamo 200 milijuna kuna štednje. Zašto? Milijardi, ispričavam se. Pa tko će normalan investirati u Hrvatskoj kada se mijenja porezna politika, kada se mijenjaju porezne stope, kada se retroaktivno nešto oporezuje, kada dolazi do dodatnog oporezivanja dividende, kada dolazi do dodatnog zahvaćanja poreza na dohodak, kada dolazi do dodatnog oporezivanja isplaćene dobiti, kada se govori o Zakonu o porezu na imovinu ili kako to kaže ministar Linić Zakonu o nekretninama? I što bi to trebali investitori napraviti? Pa svatko normalan će štedjeti. A zašto će štedjeti? Zato što nema poreza na kamate, niti itko spominje porez na kamate. niti Vlada, niti vladini dužnosnici. Pa logično je da će ljudi štedjeti, a neće investirati. Hvala. Druga replika, uvaženi zastupnik Ivan Šuker. gospodine prvi potpredsjedniče, gospodine ministre, zaustavili ste investicije u kojima su radilišta otvorena, gdje se počelo raditi, gdje su osigurana sredstva, dakle sve je bilo u tijeku. Mogu vam reći primjer osnovne škole u Novom Čiču u Velikoj Gorici već 8 mjeseci samo dva radnika održavaju gradilište. Obilaznica, investicija Hrvatskih cesta, Velika Gorica-Domovinski most 2,5 km ceste razvlačite već 8 mjeseci, a da ne govorim ovaj dio autoceste od Buševca do Lekenika. Dakle, radovi su u tijeku, sredstva su osigurana, zašto to razvlačite nešto na godinu i pol dana to je samo dokaz da bi kozmetički prikazali kako vam u proračunu sve štima. Jednostavno vidjet ćete da u Ministarstvu prosvjete i nekim drugim ministarstvima ste sve investicije zaustavili ili ste izvođačima rekli da vam fakturiraju to sljedeće godine da bi vam slika financijska bila ljepša. malo ministre Maras. Replika je bila upućena na izlaganje ministra Marasa. obojica kao predstavnici predlagatelja možete u bilo kojem momentu kad se otvori rasprava se javiti za riječ, a sada može ako želi odgovoriti ministar Maras. hvala vam lijepa replika je uvijek bolja nego ispravak netočnog navoda. Jer vjerojatno bi gospodin Šuker iskoristio

Ovako, što se tiče gospodina zastupnika kaže mijenja se porezna politika i zato se ljudi se ne razumije./… **Stazić, Nenad (SDP)** Možete samo, ministre Maras ovako, izmijenili smo Poslovnik. Vi možete odgovoriti na repliku zastupnika Šukera. A propustili ste da se javite da odgovorite na repliku zastupnika Babića. Prema tome imate još minutu i 22 sekunde ako želite replicirati zastupniku Šukeru. da smo mi napravili, da nam kaže štima u proračunu bolje ne'. Jer vjerojatno gospodinu Šukeru je više štimalo kada je deficit bio 15 milijardi nego kada je bio 10 ne'. I sada kada imamo izvršenje proračuna bolje nego što je bilo protekle godine bez obzira što smo rasteretili za 3 milijarde kuna poduzetnike, zamislite tu nelogičnost, bolja naplata poreza, urednije poslovanje, a rasteretili poduzetnike za 3 milijarde kuna i prihodi 5 milijardi više. Pa umjesto da gospodin Šuker uopće ne spominje to jer to najmanje njemu ide u prilog vidjeli smo liste dužnika, vidjeli smo kako se ne plaća porez godinama. On sada još govori kao vi pokazujete da vam štima, pa tima nama ako je deficit 5 milijardi manje. Pa nije moguće da bi vi htjeli da deficit bude 5 milijardi više, da to vama štima. Gospodine Šuker vi morate znati da se ova Vlada zalaže za porezno rasterećenje gospodarstva jer smo skinuli 2% doprinosa, reinvestiranu dobit smo također oslobodili poreza na dobit, investicije koje će ići iz reinvestirane dobiti su oslobođene poreza na dobit, a štima nam posebno fiskalna konsolidacija koja je nakon Vrijeme./ … Pokazala da Hrvatska može imati stabilan i perspektivan rejting a ne za razliku od onoga vremena kada ste vi bili ministar kada smo tonuli s rejtingom iz godine u godinu. Hvala lijepo.

Zastupniče Šuker lijepo vas molim da ne dobacujete iz klupe. Upozorio sam ministra kako mora odgovarati i kome mora odgovarati i on je je to moje upozorenje uvažio i odgovarao vama. Ali dajte u interesu svih nas u interesu digniteta ovoga Sabora da ne dobacujemo jedni drugima, da se uvažavamo, da uvažamo eto čak i ministra bez obzira koliko vam nisu simpatični ali da ih uvažavate kada ovdje govore za govornicom. Imamo treću repliku uvaženi zastupnik Jasen Mesić. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Imam jednu konkretnu repliku za gospodina ministra Marasa a ja ću rado da mi on odgovori. Vrlo konkretan primjer. Slažem se da trebamo poboljšati strane investicije, slažem se i sa idejom da država tamo gdje ne može biti drugih investicija ide sa svojim investicijama. U Ministarstvu kulture imate više desetaka milijuna kuna na stavci obnova nepokretnih kulturnih dobara. Prilikom predaje vlasti odnosno preuzimanja vlasti od Kukuriku koalicije promijenjeno je vijeće odmah nakon što je došlo do primopredaje vlasti, promijenio je Vijeće za kulturna dobra, svi postupci su bili oko određivanja onoga što će se financirati gotovi krajem veljače, od kraja veljače do 6.mjeseca nema ugovora za obnovu za nepokretnih kulturnih dobara. Stoje na stolu pomoćnika ministrice zaduženog za kulturnu baštinu, traže samo potpis. Vaše vijeće od vaše Vlade imenovano odnosno nadležne ministrice, sve je završeno krajem veljače, dvije stotine licenciranih obrta i malih poduzetnika koji su specijalizirani za takve vrste radova cijelo proljeće ne radi. cijelo proljeće ne radi. Vi ste ministar koji ste zaduženi za male poduzetnike i za obrtnike, znate koliko je to bitno da neki od tih obrta i opstanu jer oni nemaju druge prilike raditi takve stvari, koliko je to bitno i za kulturu Hrvatske 4 mjeseca muk, tabula … Pogledajte prošlih godina ti ugovori su izlazili krajem veljače do ožujka kako bi se moglo ugovoriti zato što obnova kulturnih dobara ima svoju dinamiku rada. To nije bager i udri na kubike nego postoje neke procedure.

zapravo ne znam mogu li vas nazvati ministrom jer ste očito zaboravili da ste ministar u hrvatskoj Vladi. Očekivali smo od vašeg vremena koje ste imali na raspolaganju nakon potpredsjednika Čačića da ćete reći nešto zaista o samom zakonu, nažalost o zakonu niste rekli ništa. Imali smo čak i namjeru relativno pozitivno se izjasniti oko zakona osim o nekim stvarima koje možda i treba doraditi, međutim vi ste vaše vrijeme iskoristili za obračunavajući se nekom prošlošću i čak ste tu hrpu neistine izrekli. Vjerojatno nemate niti prave informacije pa ću vam reći. Spomenuli ste javni sektor u prošloj godini, Hrvatska elektroprivreda, to gospodin Čačić sigurno zna je prošle godine investirala 2 milijarde kuna. JANAF vi jako dobro znadete kako su veliki projekti započeti, koliko je investirano u te projekte i koliko je ostalo para na računu u tom javnom poduzeću. Plinacro je prošle godine investirao više od 200 milijuna kuna, unazad 7 godina je izgrađeno preko 2 tisuće km magistralnog naftovoda, to su samo neki podaci. A od onih investicija koje ste zatekli u pripremi u prošloj godini niste nastavili nažalost ništa. Imate u ovoj godini ministre Maras

rast nezaposlenosti usred turističke sezone, imate pad potrošnje u ovoj godini i pad industrijske proizvodnje. Brojke su nažalost neumoljive, no međutim umjesto da razgovaramo o ovom zakonu koji je eventualno relativno prihvatljiv vi se i dalje obračunavate s nečim što vam nije primjerno kao ministru u hrvatskoj Vladi. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Ovako želi li ministar Maras? Samo malo ali prije toga prvi potpredsjedniče prvi potpredsjedniče Vlade Čačiću ja vas ljubazno molim, nalazite se u Hrvatskom saboru poštujte sve zastupnike. Nemojte dobacivati, imat ćete pravo kao predstavnik Vlade istupiti kada otvorim raspravu u bilo kojem momentu i bilo kojem zastupniku ćete moći odgovoriti na bilo koju njegovu riječ, ali ovdje smo sada u Saboru i ja vas lijepo molim da to imamo na pameti. Ministre Maras izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Rado ću odgovoriti na repliku gospodina Popijača o investicijama u javnom sektoru. Spomenuli ste HEP i 2 milijarde kuna javnih natječaja. Šta mislite koliko je bilo izvršeno od 2 milijarde kuna planiranih? Bilo je izvršeno skoro 100%, što će reći da su planeri u HEP-u ili genijalci jer pogađaju u kunu cijenu šta će im netko ponuditi, nevjerojatno sposobni ljudi. Od 2 milijarde kuna oni točno pogode kakve će cijene biti ponuđene natječajem. Nevjerojatno trebate ih zaštititi i prodavati amerikancima, japancima. Ili Ili je možda situacija nešto drugačija. Od 2 milijarde kuna milijarda i pol kuna radova, jedan ponuđač izvršava. Vaša javna nabava gospodine Popijač se u ovoj Vladi se ne bu više nikad ponovila, jer gledate sada malo po novinama i po dnevnicima kako se odvijaju postupci nakon vaše javne nabave kao ova u HEP-u. Kaže dvije milijarde kuna, točno u trepavicu su pogodili koliko će biti izvršenje. Pa to zbilja, to nigdje na svijetu ne postoji. A što se tiče investicija u HEP-u 2 milijarde kuna prošle godine planirano, 3 milijarde kuna će biti ove godine. Znači 50% povećanje u odnosu na proteklu godinu. Hvala lijepo.

Ja bih vas molio s obzirom da su zastupnici HDZ-a na svim odborima podržali ovaj zakon, na svim odborima, dakle naša rasprava, a to gospodine prvi potpredsjedniče i gospodine ministre mogu vam potvrdit vaši suradnici koji su bili po odborima, je bila izuzetno konstruktivna i izuzetno korektna. Krenuli ste na jedan način na koji ne uvažavate niti ovaj Visoki dom niti uvažavate ove zastupnike. Sad ja samo molim gospodine, ja mogu zatražiti stanku…

Hvala